Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun! Tere

Infotunnis osaleb 26 Riigikogu liiget.Valitsusliikmed, kes vastavad teie küsimustele, on peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet ja terviseminister Riina Sikkut. Tänases infotunnis küsimuse esitamise soovi on avaldanud 16 Riigikogu liiget. Seetõttu annan iga teema arutelul võimaluse ühe täpsustava ja ühe lisaküsimuse esitamiseks. Nagu kodukord ette näeb, on küsimuse esitamiseks aega kaks minutit, vastamiseks kolm minutit. Esimesena küsib Helir-Valdor Seeder, talle vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on riigivalitsemine. Palun! Aitäh! Hea peaminister! Mina olen mures selle kultuuri pärast, mis meil praegu on kujunenud riigivalitsemises ja riigijuhtimises. Eriti olen ma mures selle pärast, kuidas peaminister suhtub parlamenti ehk rahvaesindusse ja sedakaudu ka rahvasse.

vanasõnadele ja vanarahva tarkuseteradele. Nüüd olete te leidnud, et Eesti parlament koosneb valdavalt klounidest. Ma tsiteerin teid. Tallinnas rahvusvahelisel – rahvusvahelisel! – tehnoloogiakonverentsil hindate te Eesti Vabariigi parlamenti järgmiselt, andes laia maailma sellise "Meil on seal lauljaid küll, aga suures osas, pean kahjuks tõdema, on seal klounid." Seda loetelu võib jätkata. See on käekiri, see on muster, kuidas teie suhtute parlamentaarses riigis, Eesti Vabariigis, parlamenti.

palun! Kaja Kallas, palun! Jaa, aitäh! Kõigepealt tulen selle tehnoloogiakonverentsi juurde. Vaadake, ka nali on väga inimlik ja antud juhul oli selline olukord, kus

on toimunud. Kuidas siis teie nimetaksite seda, kui Riigikogu liige küsib, kas pissile võib minna; kui Riigikogu liige küsib, mis päev täna on; kui Riigikogu liige küsib siin suures saalis, kus peaks tegelema seaduste menetlemisega,

niivõrd häiritud sellest, et mina viskasin nalja. Poliitikud, jah, nalja ei tohiks visata, aga ma ei mäleta, et te oleksite tauninud seda, kui teie koalitsioonipartner siitsamast ütles, et Riigikogu on ajusurnute kamp. Ei mäleta, et te oleksite seda tauninud. Aitäh!

Terviseministrist tehakse nii-öelda Tervisekassa ülemdirektor. Maavarade majandamine ja järelevalve jäävad ühte ministeeriumi, metsa majandamine ja järelevalve jäävad ühte ministeeriumi, ühistranspordist viiakse mingisugune tükikene regionaalministeeriumi alla, mis tähendab, et neid pädevusi tuleb erinevate ministeeriumide vahel hakata jagama ja dubleerima. Tervikuna on see hästi läbimõtlemata

pidada. Tõesti, riikides on see erinevalt korraldatud. Ka Eestis on ju olnud ettepanekuid, et peaministril võiks olla suuremad volitused oma valitsuse kujundamisel. Meil on see pandud kirja seadusesse ja sellest tulenevalt teha selliseid kiireid muudatusi vastavalt poliitilistele prioriteetidele. Seetõttu me tuleme selle seadusemuudatusega. Miks sellega on kiire? Sellega on kiire sel põhjusel, et tuleb ümber tõsta ka

kümme tööpäeva, nii nagu tavaline praktika on olnud. Ometi ei ole see takistanud teil tõstmast kisa, et kellegagi ei arvestata ja kedagi ei kuulata. Vabariigi Valitsuse seadus puudutab Vabariigi Valitsuse töökorraldust. See ei puuduta tegelikult kellegi põhiõigusi ega kellegi põhivabadusi. See, et igal poliitilisel koalitsioonil peab olema võimalus oma prioriteetidest lähtuvalt ministeeriume ümber kujundada, on minu meelest mõistlik. Aga ma ütlen, et seda debatti me saame täna siin pidada. Tõesti, esimest korda tuleb peaminister isiklikult kaitsma Vabariigi Valitsuse seaduse muudatust, just sellel põhjusel, et ma olen need asjad läbi mõelnud ja mina seda valitsust

et terviseteema oleks eraldi ministeeriumis, tekkis ju COVID‑i ajal, just sellepärast, et neid tervisemuresid tekkis nii palju juurde. Kuna terviseministril on ka ülesanne vaadata üle kogu tervishoiu rahastamise korraldus, mis on väga suur pakett, siis tööpuudust

Nii. Rohkem küsimusi ei ole. Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsija on Riigikogu liige Tanel Kiik ja teema on rahvastiku‑, majandus‑ ja usalduskriis. Tanel Kiik, palun!

kuidas leevendada rahvastikukriisi, mida kindlasti ju ainult võimendavad peretoetuste kärpe otsused ja laste [eest antava] täiendava maksuvabastuse kaotamine, mida te planeerite? Teiseks: mis on valitsuse konkreetsed sammud, et Eesti majandus langusest taas kasvuteele viia? Me teame, et mitu kvartalit järjest on majandus langenud, me teame, et eelmisel aastal oli Eesti Euroopa Liidu ainuke majanduslangusega riik, aga samal ajal ei ole olnud kuulda mingeid positiivseid meetmeid. Ma usun, et te olete ka ise seda meelt, et maksutõusud, mida valitsus plaanib, majanduskasvule kaasa ei aita.

Teiseks, see läbirääkimistaktika on täpselt punkt-punktilt sama, mida teie olete kasutanud. Kolmandaks, Hitleriga ma ei võrrelnud. Ma rääkisin sellest, kuidas ajaloos von Papen aitas tegelikult võimule Hitleri, kes ei saanud valimistel sugugi enamust. Ma

Tõepoolest, majanduslangus on. Meie majandus on väga palju seotud meie ekspordipartneritega, Soome ja Rootsiga, ja kui neil läheb halvasti, siis paraku läheb ka meil halvasti.

Aitäh, proua peaminister! Ma tervitan ka meie külalisi rõdudel, aga palun katsume saalis vaikust pidada. Siin on niivõrd hea akustika, et ühel hetkel on meil keeruline üksteist kuulda, kui te rõdudel räägite. Katsume siin saalis vaikust pidada. Järgnevalt

Aga ma arvan, et see ei ole tänase arutelu teema. See on kummaline, et te jälle tahate palli kuhugi mujale põrgatada. Mu küsimus oli väga konkreetne, kolme konkreetse kriisi kohta. Me tahame, et kõigil lastel oleks pere ja et pere neid toetaks, seda me kõik tahame. Ma küsisin, mis on need valitsuse sammud nende kolme kriisi puhul.

Vabariigi Valitsuse ja parlamendi vahel ning ka koalitsiooni ja opositsiooni vahel? Mis on need sammud, mida teie juhitud valitsus ja teie peaministrina olete valmis astuma järgmistel nädalatel, järgmistel kuudel, järgmistel aastatel? Aitäh!

Aga nüüd, mis puudutab iivet. Vaadake, ei ole ju võimalik tegelikult iivet märkimisväärselt kasvatada, kui meil on haritud naised ja meil on naised tööturul. Vaatame neid riike,

silmitsi ja mingit võluvitsa ei ole ei mul ega ole ka teil. Kui tahta väga suurt võluvitsa, siis võib öelda, et nendes riikides, kus iive on väga kõrge, naised näiteks haridust ei saa. Aga ma arvan, et sellist süsteemi me keegi ju ette ei näe. Nüüd

maha, siis sealt seda kasvu ka ei tule. Jah, see ei too üleöö tulemust, aga kui me neid asju ei tee, siis selle eest me maksame hiljem palju kõrgemat

kelle puhul me ei ole seda kunagi näinud, siis peab midagi siin saalis vist ikkagi üpris valesti olema. Olge võib-olla natukene tähelepanelikum. Aitäh, Varro Vooglaid! Nagu te nägite, istungi juhataja on juhatamas istungit ja reageerib kõigele. Nii. Järgnevalt, Tõnis Lukas, üks lisaküsimus, palun!

vastastikuses diskussioonis, kes kellele midagi on öelnud ja kuidas käitutud on. Võib-olla ei peaks seda meelde tuletama, aga mina siinsamas infotunnis olen teie kaitseks välja astunud, kui minu meelest teid kõnetati ebaviisakalt. Praegu on juhtunud küll selline lugu, et sama mõttekoda, kes teid nõustab ja aeg-ajalt on teiega kokku leppinud nii valimiste eel

ja ma arvan, et paljuski selle tõttu, et tegemist on naisega – Lea Danilson-Järgile ja käituvad temaga väga ebaviisakalt. Tuletage palun käitumisnorme ka neile meelde. Mina küsin teilt selle teemaasetuse kohta, mida valitsus prioriteetseks peab. Siin said mõned teemad üles loetud. Tõesti võib tuua esile, et te olete kliimateema üles võtnud, rõhutasite siin terviseteemat, regionaalpoliitikat on rõhutatud ka valitsuse struktuuris. Aga rahvastikuteema … Näiteks Paul-Eerik Rummo oli Reformierakonna ridades kunagi väga innukas rahvastikuminister. Eelmises koosseisus oli ühe valitsuse ajal rahvastikuminister, teie ajal nüüd ei ole.

Ma saan aru, et teil on sellised mõttekojad, aga minu ainuke mõttekoda, mis mind nõustab, on Reformierakonna juhatus ja Reformierakonna fraktsioon. See on siis see mõttekoda. Aga te mäletate väga hästi, et

Mis puudutab neid teemasid, mis on valitsuse prioriteedid, siis need on meil loetletud. Sisuliselt me tahame teha riigi rahanduse korda. Me väga palju keskendume regionaalpoliitikale, et regionaalset ebavõrdsust vähendada. Me keskendume sellele, et tervena elatud eluiga pikeneks. Seal on väga palju erinevaid aspekte, ka haridus on osake sellest. Meil on rohereformid, mis [tähendavad ka] majanduspoliitikat selleks, et meie majandus oleks konkurentsivõimeline. Meil on personaalne riik, mis jällegi mis jällegi peaks olema majanduse mootor. Kõiki teemasid me tõepoolest siin ei ole loetlenud, aga see ei tähenda, et me nende teemadega ei tegele. Meil ei ole eraldi rahvastikuministrit, nii nagu ei olnud rahvastikuministrit ka meie ühises valitsuses, aga on erinevad töörühmad, kes nende asjadega tegelevad. Meil on Sotsiaalministeeriumi juures vastavad inimesed, kes rahvastikupoliitikaga tegelevad, meil on need programmid, milles me oleme kokku leppinud. Nende kõigega me tegeleme edasi. On ka näiteks vanemlusprogrammid, mis peaksid aitama vanematel paremini toime tulla laste kasvatamisega seotud muredega. Selle kõigega me tegeleme, aga tõesti, me ei saa kõiki teemasid, millega riik tegeleb, eraldi prioriteetidena esile tuua. Me lähtume põhiseadusest, lähtume sellest, et valitsus

mingit sellist tööd, millega keegi mingis aspektis rahul ei olnud. See on täiesti möödarääkimine. Ma tahtsin küsida teie moraalset hinnangut, kuidas daami küsimuse käsitlemise. Aitäh! Aga istungi juhataja ei saa sekkuda vastuste sisusse. Te teate seda ise ka väga hästi. Ma ei saa lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks. Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Siirdume tänase kolmanda küsimuse juurde. Sellele vastab samuti peaminister Kaja Kallas, küsija on Martin Helme ja teema on klounid. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Lugupeetud Kaja Kallas! Täna istungi alguses juba käis korra see teema läbi.

ma aru saan, ei ole te nõus olnud vabandama, nii et ma ei hakka vabandust küsima, aga oleks teretulnud, kui te tahaksite vabandada. Mitte minu ees – mis mul sellest! –, vaid Riigikogu kui institutsiooni ja kollektiivi ees.

jutt käis Reformierakonna fraktsioonist, sest see on suurim fraktsioon Riigikogus, või käis jutt koalitsioonist? Kui see on suurem osa Riigikogust, siis opositsioon ei saa ju moodustada seda suuremat osa, see peab ikka koalitsioonist koosnema. Kas te olete oma koalitsioonikaaslasi ka kuidagi teavitanud, kuidas nende klounaadiga on? Eraldi küsimus on mul ka selle kohta, et kui Riigikogus suurem osa on klounid ja suurem osa valitsuse liikmeid tuli siit Riigikogust, kui palju kloune te siit Riigikogust võtsite siis kaasa oma valitsusse? Kas mõned neist istuvad praegu ka siin infotunnis vastamas? Väga hea oleks, kui te täpsustaksite, kes.

kui me näeme, kuidas opositsiooni peetakse KGB‑ks ja süüdistatakse Hitleriks või Putiniks olemises. See ei ole tegelikult naljakas, sest see paljastab mingit mõtteviisi – mõtteviisi, mis on sallimatu ja vihkajalik ning leiab, et kõik teised on lollid.

liiga vähe nalja. Kui on selline huumoriga tehtud üritus, kus tehakse nalja … Poliitikud on ka inimesed või vähemalt võiksid olla. Mina pean lugu heast huumorist ja viskan nalja, alati kõik ei naera. Näiteks Riinal on väga head naljad.

neid küsimusi, mida Riigikogu liikmed küsivad, et mis päev täna on ja mis mul sahtlis on ja ma ei tea, mis ilm väljas on, ja nii edasi ja

ütlesin, täpselt niimoodi, see vastab [tõele]. See ei olnud kuidagi pahatahtlikult mõeldud. Aga huvitav, et te sellest ennast nii puudutatuna tunnete, sest teie tõesti ju üldse nalja ei tee. No Aitäh! Martin Helme, täpsustav küsimus. Mul on mitu lähedast sugulast, kes on Skorpionid, ja nende naljad on alati sellised, et ainult neil on naljakas. Ja siis tuleb välja, et see ei olnudki üldse nali. Probleem ei ole selles, et mina olen kuri või ei ole kuri, minu meelest on probleem hoopis mujal. Probleem on selles, et meil on peaministriametis inimene, kellel puudub empaatiavõime,

demokraatia reeglitega kooskõlas pidada opositsiooni KGB‑ks, Putiniks, Hitleriks. See on totalitaarse mõtteviisi väljendamine. See on selle mõtteviisi väljendamine, et kõik teised ümberringi on lollid ja segavad mind valitsemisel ning kui vaja on, siis ma panen nad paika. Ühes demokraatlikus riigis, kus on võimude lahusus, kus parlament paneb ametisse valitsuse, mitte vastupidi, see lihtsalt ei ole õige, see lihtsalt ei lähe. See mõtteviis, et valitsusjuht tuleb või ka ministrid tulevad parlamenti ja lihtsalt mõnitavad, ilguvad, plõksivad parlamendiga, see mõtteviis lõpeb seal, et meil ei ole enam parlamentaarne demokraatia, meil ei ole enam mingisugustki tegelikku põhiseaduslikku korda. Ja see on probleem. Kaja Kallase retoorika, tema naljad, nii-öelda naljad, eks ju,

Eesti riik on küll valmis, kui põhiline teema, mis Riigikogus täna on, on see, et mina tegin ebaõnnestunud nalja. Kui see nali teid nii riivas – kuigi ise te ütlete, et see teie kohta ei käi siis ma kindlasti olen selle eest valmis vabandust paluma, aga tõepoolest see ei olnud … Vaadake seda videot. See on sõbralik nöök ja minu meelest võiks sellist asja rohkem olla. Ma mäletan väga hästi, kui mina istusin siin saalis ja teie isa ütles, et et Riigikogu on ajusurnud seltskond. Ta isegi ei öelnud, vaid ta karjus seda. Ma ei mäleta, et te oleksite seda kuidagi tauninud. See ei olnud nali, ta ei teinud nalja, ta täiesti sisuliselt seda ka arvas.Ei, mina mitte kuidagi ei mõnita Riigikogu liikmeid, vastupidi, mul on väga suur austus Riigikogu liikmete suhtes. Ma olen püüdnud koostööd teha igas mõttes. Ka teiega olen istunud koos, kuulanud muresid, mis teil on erinevate seaduseelnõude pärast. Me oleme teatud juhtudel leidnud ka lahendusi ja ma tänan teid selle eest. Ma kuulan teie muresid ja püüan neid arvesse Niimoodi see koostöö peaks olema. Aga minu meelest ei ole see ka päris õige, et teie võite mind valimatult sõimata ja kui mina teen mingi nalja, siis see on kuidagi see, mis ainult

Nova Kahhovka tamm lastakse õhku ... Ma tulen siia Riigikogu ette ja loodan, et me arutame neid väga tõsiseid väljakutseid, mis meil on, mitte seda, et mina ühes sellises lõbusas formaadis tegin nalja, mis, ma sain sain aru, teile ei meeldi. Naljasoon ongi erinev ja nii nagu te ise ütlesite, naljad mõjuvad erinevalt, alati nad ei õnnestu. Aga see ei ole ju see, mis on praegu põhiline probleem maailmas või ka Eestis.

Ma saan muidugi aru, et te räägite praegu peamiselt kaamerale, peamiselt publikule ja sellepärast lausute ka asju, mis minu kogemuse pinnalt küll kohe mitte kuidagi ei vasta tõele. Te räägite suurest austusest parlamendi vastu. Ma pole siin seda eriti kohanud. Te räägite kompromissivalmidusest. Ma pole Olen ise kuulnud, kuidas te võrdlete parlamendi opositsiooni tegevust siin Hitleri ja KGB meetodite kasutamise ja kõige sellisega. Minule ei vaata siit vastu mingisugune eriline austus parlamendi vastu. Ma olen muidugi teiega nõus, et huumor on igati tervislik, hea ja vajalik asi, see annab elule palju juurde, aga ma usun, et te nõustute ilmselt ka minuga, vähemalt printsiibis. Me ei räägi antud juhul kas või teie konkreetsest avaldusest, me räägime printsiibist, et on teatud piirangud naljategemisega seonduvalt, mis kohalduvad peaministrile, inimesele, kes on peaministriametis ja kes räägib Eesti Vabariigi põhiseaduslikest institutsioonidest. Naeruvääristada parlamentaarse demokraatia ideaalist lähtuvas riigis Riigikogu – see ei ole kohane, see ei ole peaministrile

süüdistusi esitama naljavormis. See võimaldab vastutust vältida. See ei ole eriti väärikas lähenemine asjadele. Mul on lõpetuseks veel kaks punkti, mida ma teile ütlen.

Aga lõpetuseks küsimus, et meil kõigil oleks selgem, milline on meie suhe teiega: võib-olla te olete nõus meile andma nimekirja sellest, keda te Riigikogus peate klounideks ja keda ei pea? Aitäh! Kaja Kallas, palun! Veel kord: Eesti riik on küll valmis, kui see on tänase Riigikogu infotunni kõige olulisem küsimus, millele teie arvates Eesti rahvas tahab vastuseid saada. Aga veel kord: ma olen inimene, mitte robot. Ma suhtlen nii, nagu inimesed suhtlevad. Inimesed teevad nalja, ma ei tea, minu tutvusringkonnas tehakse nalja, ka siis, kui pinged on väga-väga suured. Näiteks veel kord tunnustan Riinat, kes, kui meil on väga pingelised arutelud, suudab visata mingi sellise nalja, mis võtab seda pinget maha, me saame asju edasi arutada, ilma et pinge üles kruviks. Ma ei saa teile lubada, et ma edaspidi nalja ei tee. Ma ei saa ka seda lubada, et inimesed minu naljade peale naeravad.

tuleb ja läheb, aga inimeseks, nagu ma olen, ma jään, ma ei suuda mängida kedagi teist. Mis puudutab vaenukõnet, siis vaadake, inimestel kriitikat või kriitiliselt või kurjasti kõnelemist mitte keegi ära. Vaenamine on see, mis viib välja selliste hirmsate asjadeni, nagu ajaloos on toimunud, kui on vaenatud mingit inimgruppi

Aitäh, Varro Vooglaid! Nagu te tähele panite, siis te saite ühe lisaküsimuse. See on minu vastus. Aga siirdume nüüd tänase neljanda küsimuse juurde.

sina haigekassa nõukogu juhina, mida peaks järgnevatel aastatel tegema, et terviseteenus

kohad. Mingil ajal oli poliitika, et püüti seal kõik asjad ära likvideerida. Täna me näeme, et võib-olla seal maapiirkondades, kuhu arstid käivad Tartust ja Tallinnast, on järjekorrad lühemad ja me lähemegi ja püüame seda teenust sealt saada, sest

Eks see Tervisekassa nime muutus oli märgiline. Seda tehti järkjärguliselt ja see ei olnud otseselt seotud kuludega. Kõik see toimub, asju muudetakse ja renoveeritakse. See tehti tavapäraste kulude raames.Aga Aga kui rääkida tervishoiuteenuste kättesaadavusest sisuliselt, siis ma ütleksin, et see on inimeste jaoks mure nr 1. Esiteks, tervishoiuteenuste rahaline kättesaadavus. Omaosaluskoormus on meil väga ebaühtlaselt jagunenud

siis järjekorrad. Ehk lisaks rahalisele ja füüsilisele kättesaadavusele [on probleem] järjekordadega. Ühelt poolt on kehv uudis see, et meil kunagi ei saa olema nii palju arste ja õdesid, et nad ootaksid, uks lahti, et inimene ilma järjekorras ootamata sisse astuks. Aga samas me peame suutma, eriti praeguste tehnoloogiliste võimalustega, järjekordi paremini see, kellel on kiiresti abi vaja, saaks selle abi kiiresti, aga need, kes võivad oma tervisemurega oodata, ootaksid. Nii et järjekordadega, mida inimesed tajuvad väga suure murena, tuleb kahtlemata tegeleda. Olukord on suuremates linnades ja maapiirkondades erinev.

ja samas arstiabi saab. Aitäh, Riina Sikkut! Nii. Nüüd ma peaksin andma täpsustava küsimuse esitamise võimaluse Aivar Kokale, aga Rene Kokal on käsi püsti. Teie küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, Rene Kokk. Aitäh, austatud esimees! Mul on tõesti protseduuriline küsimus. Nimelt, hea kolleeg Varro Vooglaid küsis teie käest enne väga konkreetse küsimuse, kas infotunni raames

siis tegu oli lisaküsimusega sellel teemal. Ma loen protseduuriliselt selle teema lõppenuks. Aga järgnevalt annan sõna Aivar Kokale. Teie täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Kõigepealt aitäh, Riina, sisuka vastuse eest!

Aga loeme statistikast, et alkoholisurmade arv viimasel viiel aastal on ainult kasvanud. Teine pool siin on see, et ka enesetappude arv, ma lugesin eile, on kasvanud.

25% Tervisekassa rahast olla ikkagi vabaturu peal vähempakkumisel, et millised arstid või polikliinikud või eriarstid siis seda teenust hakkavad riigile

iga tööpäev, mis me tööl käime, on ikkagi riigile kasulikud. Kui ma olen haige, siis need tulud jäävad saamata. Kuidas sa suhtud sellesse? Kas

mõned arstid pakuvad teenust raha eest – eraturg on kõigis riikides olemas –, ei ole vaja kuidagi keelata või piirata. Aga Eesti tervishoiu kõige suurem mure on tervishoiutöötajate puudus

noored ja jõukad inimesed saaksid seda valikuvabadust endale lubada. Aga riigina me peame tegelema eelkõige sellega, et meil oleks Ida-Virumaal kas või see üks ja ainus psühhiaater, sellega, et ka Meremäe inimesed saaksid aru, kas neil on lootust kunagi perearsti või pereõde näha, sellega, et Rakveres kardioloog ka edaspidi kohapeal vastu võtaks. Nii et jah, meil on mure tervishoiutöötajate järelkasvuga ja me peaks kindlustama, et nad kõik maksimaalselt töötaksid Eesti inimeste tervise nimel. Osa neist teeb seda eraturul, aga selle, ma ei tea, kasvatamine ei saa olla riigi esimene prioriteet, kuid seal tegutsemist me kuidagi otseselt ei takista. Aga see valikuvabadus ei saa piirneda Tallinna kesklinnaga, see peab olema inimeste hea tervise nimel tagatud teenuste kättesaadavusena üle riigi. Eks see kajastub osaliselt ka investeeringutes.

ma ei oskagi öelda – mingi täiendava turu loomine, sest konkurentsi asemel on meil vaja koostööd, koostööd perearstide ja eriarstide vahel, aga koostööd ka sotsiaalhoolekande sektoriga, et inimesed, eriti eakad, kelle teenusevajadus kasvab, saaksid kodu lähedal mõistlikku abi, et me ei peaks neid vastu võtma EMO‑s ja liigutama edasi haigla statsionaari. Aitäh, Aitäh! Enne kui ma annan järgmisele küsijale sõna, annan teada, et meie tänane viies küsimus jääb käsitlemata põhjusel, et küsija Anastassia Kovalenko-Kõlvart andis teada, et ta ei saa täna seda küsimust küsida. Seega me liigume pärast seda vastust kuuenda küsimuse juurde, mille esitab Varro Vooglaid. Aga järgnevalt üks lisaküsimus, Rene Kokk, palun! Tänan, lugupeetud esimees! Hea minister! No ei ole saladus, et meil on tervishoiu rahastamisega juba aastaid probleeme ja raha on vähe. Erakorralises meditsiinis on ka tõsised probleemid. Inimesed on väga pikalt pidanud ootama ja peavad ootama. Olen seda ka ise kahjuks

Kas siis tõesti ei ole võimalik sisu muuta, nii nagu vaja on? Kas selleks on vaja panna hakkama maksumaksja raha miljoneid eurosid, selle asemel et oleks võinud selle kas või suunata tervishoiusüsteemi ja seda paremaks teha? Mind huvitab, Riina, sinu enda arvamus. Kas sa arvad, et see

rahastab Tervisekassa, samamoodi arsti valveringi ja seda alates aprillist. Me näeme, et neid täiendavaid vastuvõtte tehakse ja järjekorrad on leevenenud. Nüüd nimevahetustest. Tervisekassa puhul, tõesti, liigutakse sellisest haigusele keskendunud asutusest asutuse poole, kes tegeleb ennetusega ja tõsiste haiguste ärahoidmisega. Nüüd need kaasnevad kulud. Tõesti, esialgu oli plaan teha

tähtsuse valitsuse tasandil ja nii liikuvusteemad kui ka põllumajandusteemad viiakse kõik ühe ministri juhtimise alla kokku. Nii et kahjuks kaasnevad ümberkorraldustega aga need ei ole vormilised muutused, need on sisulised muutused, mis tegelikult peaksid valdkondlike poliitikatega edasiliikumist kiirendama. Samamoodi, Sotsiaalministeeriumist viiendik läks MKM‑i,

Aitäh! Me lõpetame selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kuues küsimus. Sellele vastab samuti terviseminister Riina Sikkut, küsija on Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teema on sündide arvu drastiline langus.

Niivõrd tohutult suurt sündide arvu langust niivõrd lühikese aja jooksul ei ole minu teada Eesti Vabariigi ajaloos mitte kunagi varem ilmnenud, mistõttu peaks sellesse suhtuma täie tõsidusega kui kriitilisse olukorda. Tervise Arengu Instituudi selgituste kohaselt on see ennekõike tingitud fertiilses eas naiste arvu vähenemisest, esimese lapse sünni edasilükkamisest ning kolmandaks hiljutisest koroonapandeemiast, kui viirus avaldas kahjustavat mõju eriti Eesti meeste viljakusele. Nii on ERR vahendanud. Mida ei olegi üldse mainitud – isegi mitte mainitud! –, on eelnevatel aastatel valitsuse survel massiliselt populatsioonile manustatud uudsel mRNA-tehnoloogial baseeruvate niinimetatud koroonavaktsiinide võimalik mõju viljakusele, olgugi et neid aineid testiti turule toomise eel väga piiratud ulatuses

Pidades silmas, et paljud teadlased erinevatest riikidest on löönud juba pikemat aega häirekella, rääkides palju sellest, kuidas mRNA-vaktsiinide manustamise ja viljakuse languse vahel on tõsine põhjuslik seos, palun teil selgitada, kas teie juhitavas ministeeriumis on sellele potentsiaalselt väga tõsisele ohule tõsist tähelepanu pööratud. Kui on, siis mida on selleks tehtud ja mida on tuvastatud? Suur Aitäh! Riina Sikkut, palun! Tänan küsimuse eest. Tõesti, sündide arv on erakordselt madal,

koroona ja koroonavaktsiiniga seotud temaatikat, siis ma tõesti ei saa kinnitada, et vaktsineerimise ja viljakusega seotud teemadega Sotsiaalministeeriumis kuidagi eriliselt oleks tegeldud. Vastupidi, kõigi ravimite, ka vaktsiinidega on seotud ju teatud terviseriskid. Me näeme, et kõrvalnähtude kohta on info ravimi infolehel, kõigi ravimite infolehtedel, ka aspiriini ja ibumetiini puhul on see info seal olemas. Jah, riskid on, aga samas ei saa mööda vaadata sellest, et eluiga on maailmas nii pikk ja me elame nii hästi suuresti tänu sellele, et et vaktsiiniga välditavad haigused on paljuski läänemaailmast kadunud. Vaktsiinide kasu meie tervisele ja eluea pikenemisele on keeruline üle hinnata. Koroonavaktsiin, jah, jah, tuli turule kiiresti, oli uudne, aga ühtlasi oli see erakordne teadusalane koostöö, mida maailmas tehti ja mis näitas, et et kui Euroopa teadusraha selgelt suunab, siis meil on võimalik mõjutada seda, milliseid ravimeid ja vaktsiine turule tuleb. võtab Euroopa Komisjoni tutvustatud ravimipakett esimest korda selle teema ette ja hakkab selgelt suunama teadus‑ ja arendustegevust harvikhaiguste suunas, lastele mõeldud ravimite suunas ja suure katmata ravivajadusega haigusrühmade suunas, et oleks võimalik kiired lahendused patsientidele kättesaadavaks teha. Koroonavaktsiin pigem näitas, et ühiselt tegutsedes on võimalik saavutada kiiret mõju ja midagi sellist, mis patsientidele kiiresti kättesaadavaks muutub nii üle Euroopa kui ka üle maailma. Tänan Aitäh! Varro Vooglaid, täpsustav küsimus. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Esiteks tahaksin öelda seda, et kuivõrd sündide arvu suur langus on ilmnenud kõikjal, kus neid vaktsiine massiliselt süstiti, siis ei saa nii suurt ja järsku langust mitte kuidagi siduda sellega, et naised on hakanud sünnitama hilisemas eas või et sünnitusealiste naiste arv on vähenenud. See vähenemine kaugeltki mitte proportsioonis. Nii et ma selle arvele väga palju siin ei julgeks kirjutada.Mulle tundub, et te ei võta seda probleemi eriti tõsiselt. Te rääkisite meile siin ravimite positiivsest mõjust inimkonnale, elueale ja kõigele sellisele. Aga mõelge nüüd reaalselt selle peale, kui eksisteerib põhjuslik seos, kas siis valitsusel ei oleks vastutustundlik hoiatada inimesi, hoiatada Eesti naisi, et kui te olete lapsesaamise eas ja plaanite lapsi saada või kui te juba olete lapseootel, ärge palun mingil juhul laske endale neid asju süstida, sest see võib lõppeda teie beebi surmaga. See on ju väga tõsine asi. Asi on naljast väga kaugel. Ma toon teile ühe näite. Briti väga kõrgelt hinnatud doktor Aseem Malhotra

Nii et pidades silmas seda, et me räägime reaalselt elust ja surmast, sellest, kas lapsed surevad või ei sure, mulle tundub, et Sotsiaalministeerium peaks sellele küsimusele pöörama väga teravat ja tõsist tähelepanu. Mulle ei jäänud teie vastusest sellist muljet, et seda oleks siiani tehtud. Kas te leiate, et sellesse on võimalik põhjalikumalt süveneda ja veenduda,

Tõepoolest, mitmed, ma ei tea, asjad ajaloos on liikunud sarnaselt, aga see tingimata ei tähenda, et seal on põhjuslik seos. Vaktsiine manustati seetõttu, et eksisteeris koroona. et kõike saab siduda vaktsiiniga, on keeruline öelda. Mina ei ole ei immunoloog, viroloog ega meedik ja

positiivses mõttes, me oma lapseootel naiste ja vastsündinute eest hoolitseme väga hästi. Meie imikute suremus on madal, meie vastsündinute suremus on madal. Me suudame

soovitused Eesti emade ja laste tervise huvides annavad. See ei ole poliitiline otsus ja sellega tegelevad valdkonna teadlased. Lisaks sündide arvule

tea, hirmude, mis rahvusvaheliselt väga kiiresti levivad ka sotsiaalmeedias, tagajärg on see, et me näeme laste vaktsineerituse langust, mis on ohtlik, see on ohtlik nii laste kui ka meie kõigi tervisele. Nii et

Te rääkisite meile pikalt, kolm minutit täis, vaktsineerimise positiivsetest mõjudest üldiselt, aga ma ei küsinud üldse selle kohta. Me võime sel teemal ka rääkida, aga see minu küsimuse sisuks ei olnud. Ma tõesti lootsin, et te vastate. Aitäh, Varro Vooglaid! Aga nagu te teate, siis istungi juhataja ei saa sekkuda vastuse sisusse, kui püsitakse teemas.

tegelikult ei tohiks neid üldse manustada kui ravimit, mida nad on. Äkki teil on andmeid, miks omal ajal rasedad seoti vaktsiinipassisüsteemiga ja

Aitäh! Riina Sikkut, palun! Aitäh küsimuse eest! Tõesti, iga ravimi, ka vaktsiini ja ka meditsiinilise sekkumistega, raviprotseduuridega on seotud riskid. Seetõttu on mul väga hea meel, et aastaid arutatud selline mittesüüline vastutuskindlustuse süsteem on vaktsineerimiskahjude hüvitamise näol paika saanud. See on ühelt poolt vajalik, et inimestele seda hüvitada, kui on ilmnenud need kahjud, aga teiselt poolt on siin ka mõtteviisi muutus, see arusaam, et jah,

teaduslikku teadmist, mis maailmas parasjagu on. Nad suhtlevad ka kolleegidega. See info, mille kohta Varro Vooglaid küsis, liigub rahvusvaheliselt, need teemad on üle maailma arutluse all, seda nii desinformatsiooni kontekstis kui ka tõenduspõhise info patsientidele pakkumise kontekstis. Kui on päris riske, mis on vaktsineerimisega seotud, siis ka need võetakse arvesse ja tehakse muudatused vaktsineerimiskavasse, nendesse soovitustesse, mis inimestele antakse. Nii et Eesti teadlased ja meedikud tegelevad inimeste tervise eest seismisega, nende parimate huvide ja kui on riske, siis sellest kahtlemata inimesi teavitatakse. Praegu saan mina kinnitada ainult seda, et see info, mis on teadmispõhiselt olemas, puudutab see siis riiklikku vaktsineerimiskava või vaktsineerimissoovitusi täiskasvanuile, on see, millest lähtudes inimesed peaksid oma tervise huvides otsuseid tegema. Aitäh Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane seitsmes küsimus. Sellele vastab justiitsminister Kalle Laanet, küsija on Riigikogu liige Riina Solman ning teema on toetused ja järelevalve. Riina Solman, palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud justiitsminister! Esimene küsimus puudutab toetusi. Kolm nädalat tagasi oli Isamaa fraktsioonil üle videosilla kohtumine Slava Ukraini kohta avalikkusele olulisi andmeid edastanud Oleksandr Tšernoviga, kelle käest kuulsime täiendavat informatsiooni seoses selle juhtumi ja ka Johanna-Maria Lehtme tegevusega selle MTÜ juhtimisel, mis on jahmatanud Eesti avalikkust. Tšernoviga kohtumine jahmatas muidugi täiendavalt. Umbes kuu aega tagasi, kui me teiega siin infotunnis vestlesime, küsisin ma teilt sellesama juhtumi kohta. Kuna avalik huvi ei olnud veel nii suur, aga juba oli kõrvulukustavalt palju küsimusi, siis te andsite mõista, et küsimus on oluline ja sellega tuleb tegeleda. Tšernoviga kohtumisel tuli välja järgmine: Eesti uurimisorganid ei ole temaga ühendust võtnud. Meie oleme jätkuvalt ühenduses olnud Tšernovi perekonnaga ja saime veel eile sama informatsiooni, et keegi Eesti poole pealt pole nii-öelda vilepuhujaga kontaktis olnud. Aga ka Johanna-Maria Lehtme võimalike seadusrikkumiste kohta ei ole uurimistoiminguid teostatud.Kas te oskate vastata, miks inimestelt 6 miljonit eurot annetusraha saanud ja sellega kontrollimatult, aga võib-olla ka kuritahtlikult ümber käinud

Kas on ära võetud andmekandjaid? Kas kellegi eraelu puutumatus on pandud löögi alla, sest iga iseseisva mõtlemisega inimene küsib täna, miks nii?

Täpselt samamoodi on ka minu kui Eesti Vabariigi kodaniku ja kui justiitsministri huvi antud kaasuse vastu kõrgendatud.Ma olen rääkinud austatud peaprokuröriga vähemalt kolm kuni neli korda sellel teemal ja palunud, et uurimistoimingud viidaks läbi kiirendatud korras. Olen rääkinud ka siseminister Lauri Läänemetsaga, sest reaalseid praktilisi uurimistoiminguid viib läbi Keskkriminaalpolitsei. Juhul kui neil on vaja abi mis iganes kujul, kas suhtlemisel Ukrainaga poliitilisel tasandil, või on neil vaja abi finantsiliselt, et rohkem ressursse uurimisse panna, siis Justiitsministeerium on valmis toetama.Kuid kindlasti ei saa justiitsminister ega Justiitsministeerium tervikuna konkreetsetesse uurimistoimingutesse sekkuda. Mul ei ole õigust küsida selle kaasuse uurimisplaani, millised toimingud mis ajaraamis on läbi viidud või läbi viiakse. Sellist õigust mul kahjuks või õnneks ei ole. Aga ma olen väga selgelt andnud edasi oma palve, et neid asju tehtaks kiirendatud korras. Sest Eesti inimeste usaldus annetamise vastu on saanud tõsise tagasilöögi. See puudutab siseriiklikku annetamiskultuuri ja loomulikult ka seda, mis konkreetselt Ukrainasse puutub. Minu

Poolt Eesti avalikkust jahmatas eelmisel nädalal Eesti Ekspressis avaldatud Eero Epneri aus kirjutis Salga ja sellega seotud poliitikute lobimisest ja toetamisest. Ilmnes, et MTÜ Salk soovis tahtlikult valimistulemusi moonutada. Meile edastati, et seda tehti kõrgtehnoloogilise andmeanalüüsi abil manipulatsiooniga. Seda teostati palgatööna ja selle palgatöö tulemused kas annetati rohkem või vähem varjatult kindlatele, liberaalse vaadetega erakondadele, kes on täna koalitsioonis.Minu

Lobistide määratluse alla peaksid Salga puhul kuuluma poliitilise huvigrupina IT-ettevõtjad, kelle kui sponsorite abiga hangiti spetsiifilist kommertsiaalset tuge erakondadele, keda Salk soovis Riigikogus näha. Kui sellest ei ole ametkonnale aru antud, on eiratud lobitöö head tava, mis on leitav Justiitsministeeriumi koduleheküljelt.Palun öelge, kas kõnealuses Eero Epneri kirjutatud loos ära toodud head tänased teised infotunnis osalejad, peaminister Kaja Kallas ja terviseminister Riina Sikkut, on vastavalt lobireeglite heale tavale kohtumised Salgaga või IT-ettevõtjatega registreerinud. Kuidas te kommenteerite Salga poolt nii-öelda teatud poliitiliste erakondade varjatud rahastamist? Lehest lugedes jääb mulje, et see on olnud varjatud, sest rahastada võib erakonda füüsiline isik, mitte juriidiline. Faktiliselt võibki olla õige, et füüsiline isik on rahastanud, aga juriidiline isik on selle raha kogumist koordineerinud, selle tabelisse pannud ja suunanud kindla plaani alusel füüsilist isikut kindlat erakonda rahastama. Ekspressis kirjutatust selgus, et selle tõestuseks on olemas ka mingisugune tabel.

hea küsija! Austatud Riigikogu esimees! Mul on küll hea meel teile öelda, et olles kaitseminister, ma väga selgelt fikseerisin kõik kohtumised, mida võis liigitada lobikohtumiste alla. Täpselt samamoodi olen ma teinud ka, olles justiitsministri ametis. Ma usun, et see, et minister need inimesed lobiregistrisse, kui ta tunnetab, et võib olla tegemist lobistidega, on ju tõesti eelkõige poliitilise kultuuri küsimus. Ma küll väga hästi ei kujuta ette, et ma hakkaksin küsima minu kõrval istuvalt Riina Sikkutilt valitsuse laua taga, kellega tema kohtub. Ma usun, et ta on piisavalt aus inimene ja panebki kirja,

kas üks inimene kohtus või ei kohtunud, kas see on tõene või mittetõene. See päris hästi minu ülesannetega kokku ei käi. Kuid mis puudutab kogu seda

koordineeritustabelit ma ei oska küll kommenteerida. Ma olen enam kui veendunud, et siin saalis esindatud erakonnad on kõik vähemal või suuremal määral mõjutatud ja toetatud kaudsemalt või otsesemalt erinevate juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt. Kas on tegemist

vastab peaminister Kaja Kallas, küsija on Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teema on poliitilise kompromissi tähendus tänases Eestis. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh istungi juhatajale! Hea peaminister! Mind tõesti siiralt huvitab, kuidas teie ette kujutate, enda jaoks mõtestate poliitilise kompromissi tähendust. Kuna te täna väitsite, et te ei ole meie ees mitte ainult kui Eesti Vabariigi

Alles hiljuti lõi teie väljaütlemises välja ka väike ähvardus, et ärge siin midagi väga kritiseerige, me võime käibemaksu tõsta ka 20% peale. Seda enam, et peaministri arvates

Väga heitlik poliitika! Alles langetasime, nüüd tõstame, aga ka ähvardus, et võime seda veel tõsta.Peretoetused – alles tõstsime, nüüd langetate.

See on nagu absurd. Võib-olla ma olen väsinud, sest lend oli 13 tundi ja ma tõesti ei jaksa sellise asjaga kogu aeg võidelda. Ma ei ähvarda kedagi, see pole minu stiil. Ma ei tee seda, ei ole seda teinud,

erakondadega kokku ja leidma ühiseid lahendusi. Nii nagu siis, kui me olime teiega koos valitsuses: teil on omad poliitilised prioriteedid, meil on omad, otsisime kompromissi, tegime päris palju häid asju. Ka uues valitsuses on meil kolm partnerit. Kõigil on oma visioon,

läbirääkimised, siis ma kuulasin nende argumente ja sain aru, et see koera saba tuleks ükskord maha raiuda, et see teema oleks maas ja inimestel oleksid need õigused olemas. Mis puudutab maksupaketti või makse, mis me oleme oleme välja pakkunud, siis vastupidi, me oleme väga kuulanud seda, mida on öelnud erinevad lobigrupid ja mida on öelnud ka opositsioon. Mis puudutab just majutusasutuste käibemaksu, seda, et seda nii palju tõsta ei oleks õige, siis me otsime kompromissi. Tõepoolest,

Aitäh istungi juhatajale! Hea peaminister! Koalitsioonilepingust on midagi veel pühamat ja see on Eesti Vabariigi põhiseadus. See, et Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid nõuavad midagi,

On midagi tähtsamat ja pühamat, see on rahva tahe ja see on tegelikult rahvahääletus, mis toimus 1992. aastal. Ma küll soovitaksin sellest lähtuda. Teiselt poolt, kui me tõstsime peretoetusi pool aastat tagasi, detsembris 2022,

et anda kindlustunne meie peredele. Ka sotsiaaldemokraadid toetasid peretoetuste tõusu, ma loodan, mitte poliittehnoloogiliselt, vaid samuti siiralt. Enne valimisi tõsta toetusi ja pärast langetada – see tõesti ei ole ilus. Teie küsimus oli poliitilise kompromissi kohta ja ma tõin näite poliitilise kompromissi kohta. On erinevad erakonnad, kellel on erinevad visioonid, ja me istusime kokku ja leidsime kompromissi, kompromissi selles, mida me selle valitsusega oleme suutelised tegema, ja teiseks selles, mida me ei ole suutelised tegema. See on poliitilise kompromissi hea näide. Minu meelest see, et meil on selline süsteem, et alati pead tegema kellegagi koalitsiooni, on tegelikult poliitilise kultuuri jaoks hea, sest ei teki sellist suurt vastandumist nagu näiteks nendes riikides, kus on kaheparteisüsteem, üks võidab ja teine kaotab. Ei ole seda, et saaks kellestki täielikult üle rullida.Ma soovitan, et teie kui Riigikogu liige muidugi loeksite põhiseadust, mida te tsiteerite. Paragrahv 27 ei räägi mehest ja naisest.

Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest." Ei ole mitte midagi juttu ei mehest ega naisest, vaid on juttu perekonnast. Perekonnad on väga erinevad: erinevad: on ühe vanemaga perekondi, kahe vanemaga perekondi, on perekondi, kus vanaema ja ema kasvatavad koos lapsi, on perekondi, kus lapsi üldse ei ole. Põhiseaduse loojad on olnud niivõrd ettenägelikud, et nad kaitsevad kõiki perekondi, sõltumata sellest, mida teie õigeks peate või ei pea.Positiivne on kuulda seda, et teist on nüüd saanud kooseluseaduse rakendusaktide tugev toetaja. Ma mäletan, kui me olime koos valitsuses ja mina ütlesin, et nüüd, kui [valitsuses] on kaks liberaalset erakonda, on meil võimalik see ebaõiglus lõpuks heastada ja teha ära kooseluseaduse rakendusaktid, mida ei ole kümme aastat tehtud, siis paraku oli jutt, et teie fraktsioonis sellele toetust ei ole, ja see jäi tookord tegemata. Aga see näitab omakorda seda, kuidas ühiskond on küpsenud. Ka näiteks Isamaa on öelnud, et nemad nemad on valmis kooseluseaduse rakendusakte toetama, Keskerakond on öelnud, et nad on valmis kooseluseaduse rakendusakte toetama. Järelikult me oleme ühiskonnas liikunud edasi. Uskuge mind, ka abieluvõrdsus on midagi, mida te saate täpselt samamoodi toetada, et kõigil oleksid võrdsed õigused. Teie

küsida. See oligi tegelikult see minu repliik ja põhiseadusel tallamine ei ole viisakas. Aitäh! Aga ma ei saa lugeda seda kuidagi küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta. Järgnevalt lisaküsimus. Riigikogu liige Varro Vooglaid, palun!

Tegelikult ei ole ju mitte mingit vaidlust selle üle, et kui põhiseadus 1992. aastal vastu võeti ja kui seda teksti koostati, siis oli täiesti selge, et abielu ja perekonna all peeti silmas mehe ja naise vahelist liitu.

Teie jutt sellest, et nad olid väga ettenägelikud ja pidasid silmas ka samasoolisi paare, lihtsalt ei vasta tõele. Seepärast, et mitte keegi, kes Põhiseaduse Assamblees osales, ei öelnud selle teksti koostamisel

abielu ja perekonna all võiks pidada silmas midagi muud kui mehe ja naise vahelist liitu. Ei olnud. Tegelikult, kui me vaatame ka põhiseaduse teksti ennast, siis on täiesti selge, et seal on perekonna all peetud silmas mehe ja naise vahelist liitu: "Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all."

alusseadus ja konstitutsioon, mis tähendab seda, et see tegelikult sätestab need väärtused. Kui vaadata, mida kõike tegelikult põhiseaduse loomise ajal ette ei nähtud, siis neid asju on ju iseenesest palju. Võtame kas või sellesama meie e‑valitsemise. Seda ei ole põhiseaduses ette nähtud, sellepärast et et need on uued asjad, mis on tulnud. Või digitaalsed isikutunnistused. Neid ei ole põhiseaduses ette nähtud, vaid on nähtud ette printsiibid, kuidas riiki valitsetakse, kuidas [toimib] võimude lahusus. Samamoodi on perekonnaga: siin ei ole defineeritud, milline on õige ja milline on vale Perekondi on väga erinevaid. On perekondi, kes kasvatavad lapsi, keda nad ei ole ise sünnitanud või eostanud. On perekondi, kus lapsi üldse ei ole. Kas me tahame siis öelda, et nendele perekondadele, kus lapsi ei ole, põhiseaduse kaitse ei laiene? Me ju nii Ma ei usu, et ka teie seda mõtlete. Jah, ma olen teiega selles mõttes nõus, et 1992. aastal, kui põhiseadus vastu võeti, siis tõesti neid teemasid niimoodi laual ei olnud. Tol korral oli arusaamine tõesti see, et on puhtalt mees ja naine ning see on abielu ja see on perekond. Aga tegelikult, kui te vaatate ajas tagasi, siis siin ei ole näiteks ka seda, kas perekond peaks olema siis … Kui me ütleme, et perekond on ainult see, mida teie peate õigeks – näiteks, et teie perekond

vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest, see, et seadus sätestab vanemate ja laste kaitse, ja see, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. See tähendab ka seda, et kui on näiteks vanemad perekonnaliikmed, siis nende eest

Aitäh, Kert Kingo! Kuna küsimused ja vastused on teemasse, siis istungi juhataja ei sekku teemade käsitlemisse mitte ühelgi moel ja ei kirjuta ette ei küsimusi

küsin. Küsimus sellest, kas põhiseaduse mõttest peab lähtuma või ei pea lähtuma, on fundamentaalse tähtsusega, eks, valitsuse poolt, koalitsiooni poolt, kõigi poolt. Kas me lähtume sellest, et põhiseadusele anti teatud mõte ja sellega ollakse riigivõimu teostamisel seotud, või me lähtume täiesti teistsugusest kontseptsioonist, et me lihtsalt mõtestame põhiseadust ümber, ütleme, et ajad on muutunud ja nüüd meie arvates põhiseadus tähendab midagi muud kui see, mida selle kirjutajad ja hääletajad silmas pidasid?Ja nüüd küsimus. Pidades silmas selle küsimuse olulisust, kas me võib-olla saaksime siin saalis hääletada, kas me saame seda fundamentaalse tähtsusega küsimust pikemalt arutada? Ma selgitan veel. Ma tean, et otseselt kodukord sellist hääletust ette ei näe. Aga kodukord ei näe ette ka sellist hääletust, kas Riigikogu liikmed võivad esitada arupärimisi ja eelnõusid, ometi me sellise asja üle oleme hääletanud. Äkki me saame siis hääletada ka seda, et arutada seda väga fundamentaalse tähtsusega põhiseaduse tähendusesse puutuvat küsimust? Kas see on äkki võimalik? Äkki te istungi juhatajana võtate selle otsuse vastu või teeb seda Aitäh, Varro Vooglaid! Ma täpsustan, et kodukord näeb ette seda, et Riigikogu liikmed saavad esitada eelnõusid ja arupärimisi, aga teie küsimus

formaat. Seal on ka vastus teie küsimusele. Varro Vooglaid, teine küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Me teame ju mõlemad ka seda, et Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus ei näe ette, et saaks korraldada hääletust selle küsimuse üle, kui palju ja kas üldse saavad Riigikogu liikmed esitada istungi rakendamise ajal eelnõusid ja arupärimisi. Ei näe sellist asja ette. Teie tuletasite Riigikogu juhatuses sellise õiguse endale kuidagi seaduse mõttest. Ma tahtsin samamoodi küsida, et äkki saab siin ka seaduse mõttest tuletada sellise võimaluse, et hääletame selle üle, kas me saame seda küsimust natuke pikemalt arutada. Aitäh, Varro Vooglaid! Kui te vaatate meie kodu‑ ja töökorra seadust, siis [näete, et] me ei saa seda teha. See ongi vastus teie küsimusele. Ma ütlesin juba eelnevalt, et me oleme selle küsimuse käsitlemise lõpetanud. Siirdume tänase üheksanda küsimuse juurde, millele vastab peaminister Kaja Kallas, küsija on Helle-Moonika Helme ja teema on olukord riigis. Hea eesistuja! Hea Kaja Kallas! Infotunni alguses oli pikk jutt sellest, kas te oskate nalja teha ja kas teil on õigus nalja teha. Ega keegi ei kahtlegi selles, et te oskate nalja teha. Vaadake, seestand-up-komöödia tuleb teil väga hästi välja. Te võiksite proovida seda teha ka Euroopas, seal on rohkem rahvast ja suuremad lavad. Aga samas te tahtsite, et me arutaksime ka tõsiseid väljakutseid, ja ma tulen teile selles küsimuses vastu. Nagu te soovisite, räägime majandusest, selle olukorrast, ja räägime faktidest.Eesti jaekaubanduse mahu kukkumine oli aprillis Euroopa Liidu üks suurimaid. Eesti majanduse langus oli esimeses kvartalis laiaulatuslik, ütleb Statistikaamet. Liikmesriikidest langes enim Eesti tööstustoodang, taas kord Euroopa Liidu kõige halvem tulemus. Teie valitsuse laastamistöö on viinud meid näitajatelt täiesti põhja. Inflatsioonis me olime kaua esimesed, energiahindade poolest samuti ja on loogiline, et nüüd ka tööstustoodang on languses. Need on seotud asjad ja selle nimi on riigi konkurentsivõime. Valitsus on aga, nagu me näeme, vaid jälgimas asjade kulgu ja surumas ettevõtjaid ja inimesi põlvili üha uute maksudega. Ma küsingi, mis plaan teil on. Ettevõtlus on vabalanguses, majandus on vabalanguses. Kas tõesti ainuke plaan on maksutõusud, mis tapavad otseselt ja kaudselt sedasama majandust? Kui raha ei tule majandusest, siis kust see tuleb? Hea Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt, ma just täna hommikul maandusin, tulin lennukiga Singapurist Aasia lavadelt, kus oli, muideks, tõesti väga palju publikut. Mitte ainult Euroopa lavad, vaid ka Aasia lavad on mulle avatud, mis on positiivne.Aga tulen teie küsimuse juurde.

langemas. Tööstustoodangu maht tõesti vähenes pea kõigis harudes. Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvasid ainult põlevkiviõli ning mootorsõidukite haagiste ja poolhaagiste tootmine. Selge on see, et meie majandus on väga palju seotud meie ekspordipartnerite majandusega.

teist kvartalit järjest tuli suurim positiivne mõju põllumajandusest ja suures osas toetas majandust ka kutse‑, teadus‑ ja tehnikaalane tegevus. Positiivne on see, et inflatsioon on alanemas. Need riigid, kes teile meeldivad, on seda inflatsiooni väga uhkelt eest vedamas, need, kes on teinud väga suuri toetuspakette, ometi ei ole see aidanud inflatsiooni alla tuua. Meie mõte on ikkagi see, et me oleme avatud majandusega riik, me peame tegelema nende väljakutsetega, mis meil on,

juhatus saab võtta vastu otsuse piirata Riigikogu liikmete õigust esitada eelnõusid ja arupärimisi, siis – ma ei jõudnud nii kiiresti praegu võtta lahti kodu‑ ja töökorra seadust – te tuletasite selle ühe seaduse alguse paragrahvi punktist 18, et saab otsustada muid reguleerimata küsimusi. Minu protseduuriline küsimus oligi sellega seotud. Ma tean, et Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus seda otseselt ei reguleeri, aga muid reguleerimata küsimusi saab otsustada teie poolt kasutusele võetud tõlgenduse kohaselt, toetudes ka kodu‑ ja töökorra seadusele. See oli mu küsimuse mõte. Ma loodan, et te mõistate. Aitäh! Aga ütlen veel kord, et ei ole plaanis seda analoogiat infotunnis kasutada, see on mõeldud ikkagi küsimusteks ja vastusteks. Ja küsimusi on täna väga palju – 16.

Aitäh uuesti sõna andmast! Küsimus ikkagi on, peaminister, see, et tõepoolest, sellest loogikast küll keegi eriti aru ei saa, et maksud tõusevad, aga maksukoormus ei tõuse. See on hea, kui teie sellest aru saate. Ka rahandusminister Võrklaev, kes meile siin teie maksueelnõusid käis tutvustamas, ütles selge sõnaga, et maksukoormus tõuseb, sest maksud tõusevad.

valitsuse jõulise tegevuse tulemusena ühiskonda ümber korraldamas. Me näeme, kuidas abielu mõiste defineeritakse ümber, ema ja isa positsioon ühiskonnas ja sellega seoses ka perekonna mõiste ümberdefineerimine on käimas. Meieni on jõudnud info, et Sotsiaalministeeriumis survestatakse ametnikke kantsleri tasemel osalema homoparaadil. Ärme praegu üldse keskendume sellele küsimusele, kas see vastab tõele või ei vasta või mida te sellest arvate, aga ma lihtsalt palun vastust küsimusele, palun teilt vastust konkreetsele küsimusele. Kas kõigil ametnikel, ilma eranditeta, on põhiseadusest tulenev õigus – see põhiseaduse paragrahv on § 40 – oma veendumustele ja südametunnistusevabadusele toetudes mitte sellistes ettevõtmistes osaleda, ilma et sellega võiks kaasneda ükskõik millised repressioonid või et sellega võiks siduda ükskõik milliseid sanktsioone? Aitäh!

Hea Kaja Kallas! Teie juhitavate valitsuste käekirjaks ongi kujunenud selline sund. Need, kes sellele sunnile ei allu, saavad erineval moel karistatud. Seda sundi te rakendasite koroonaterrori kui te survestasite riskianalüüsi abil inimesi sundkorras vaktsineerima. Kes sunnile ei allunud, need vabastati töölt. Ise te väitsite muidugi, et meil sundvaktsineerimist ei ole, kuigi tänaseks avaldatud kohtuotsustest ilmneb ilmselgelt vastupidine. Nüüd on välja ilmunud järjekordne selline tegevus,

Aitäh! Põhiseadus on kõige olulisem seadus riigis ja sellele tuginevad kõik teised seadused. Ja mingit sundi ju ei ole. Meil on arvamusvabadus, veendumuste vabadus, kõik saavad arvata,

kohtuastmel, kui on apelleeritud. Riigikohus on leidnud, et teiste inimeste tervise kaitseks sai valitsus kehtestada piiranguid. Te viitate paarile, kahele lahendile, mis on alama astme kohtulahendid, mis ei ole veel jõustunud. Aga enamuses

Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Aga nüüd on käsi püsti ja küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta Mart Helmel. Palun! Minu teada peaks eesistuja kutsuma korrale kõnelejat, kui kõneleja räägib ilmselgelt valet. Antud juhul Kaja Kallas rääkis ilmselgelt valet, kui ta ütles, et kedagi ei tohi sanktsioneerida ja kõigil on õigus südametunnistuse‑ ja arvamusvabadusele. Mina Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna pikaajalise esimehe ja praeguse aseesimehena võin öelda: Eestis on olnud süstemaatiline EKRE-vastase vaenu õhutamine, milles on osalenud ka Kaja Kallas, sõnaselgelt süüdistades meid küll putinismis, küll, ma ei tea, kagebismis küll natsismis, küll rassismis, küll veel milleski, millel ei ole tegelikult mitte mingisugust alust. Kui ta ütleb praegu siin, et kõigil on õigus ja kedagi ei

Aitäh! Aga ma ei saa lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks, head kolleegid, sellepärast et nagu eelnevalt on korduvalt välja toodud, siis istungi juhataja ei sekku küsimuste sisusse, kui need püsivad teemas. Nagu öeldud, me oleme selle küsimuse käsitlemise praeguseks lõpetanud.Aga, head kolleegid, kuna meie aeg on täis ja me peame kaks minutit enne täiskogu istungi algust kutsuma Riigikogu liikmed saali, siis kahjuks me ei saa järgmisi küsimusi ajapuudusel enam käsitleda. Ma tänan valitsuse liikmeid, tänan kõiki Riigikogu liikmeid. Meie tänane infotund on lõppenud. Aitäh! Kõik